Dame i gospodo narodni poslanici, pažljivo sam slušao diskusiju i gospodina Kesara. U skoro svemu se slažem sa njim, samo bih ga zamolio da u nekim svojim narednim diskusijama stvari naziva još ispravnijim imenom.Nije reč o opoziciji. Biti opozicija u svakoj zemlji je privilegija. Ovde je reč o bivšem režimu, o lopovima, ljudima koji su vodili Srbiju 12 godina,

Bez obzira što su sada oni u nekih pet ili šest kolona, znači, postoji tamo Lutovac, on je u Demokratskoj stranci, Vuk Jeremić ima svoju stranku, Boris Tadić ima svoju stranku, Dragan Đilas ima svoju stranku, svi su potekli iz te Demokratske stranke.Pa, čekajte, kako su to pre mogli da budu u jednoj političkoj stranci, a sada pregovaraju i razgovaraju da li će zajednički da nastupe na izborima? Šta ih je to zajedničko vezivalo dok su bili u Demokratskoj stranci i šta je to zajedničko što ih vezuje da razgovaraju o zajedničkom nastupu na izborima, a jedan drugog očima ne mogu da gledaju, a nisu mogli ni onda? To zajedničko je ljubav za novcem, a ljubav za novcem mogu da ostvare samo ukoliko dođu na vlast, milom ili silom. Doduše, odustali su oni od dolaska na vlast izborima.Jer, znate šta, građani kada izađu na izbore odlučuju se prvo da li će podržati aktuelni režim, a odluku donose na osnovu rezultata koje ima taj aktuelni režim dok vrši vlast. Ukoliko ne žele da podrže, izjašnjavaće se prema nekom političkom programu koji nudi neko ko u tom trenutku ne vrši vlast. Samo oni, da kažem, nemam pridev za to, koji su ostrašćeni odlučuju se za koga će da glasaju prema osećanju koje se zove mržnja.Problem mržnja.Problem sa bivšim režimom je što nema taj politički program koji je prihvatljiv za građane zbog iskustva tih istih građana kakvi su oni bili dok su bili na vlasti. To je razlog zašto je bivši režim poodavno odustao da na izborima izbornom voljom građana dođe na vlast u Republici Srbiji.

na teritoriji Republike Srbije od strane aktuelnog režima. Pa, jedan od oblika te diktature je bilo to da su oni smatrali da nisu izgubili na izborima, da SNS i Aleksandar Vučić nisu pobedili na izborima, već da je to rezultat

kao kukavičje jaje, jer oni nisu ništa drugo nego kukavice. Naši građani ne znaju da svaki podnosilac liste,

kažu da su pokradeni na kutijama. Pa, setite se da su ovde pokušavali da se prebrojavaju ponovo glasački listići. Isti princip je i za biračke odbore. Naši građani ne znaju šta je to, većina ne zna šta je to birački odbor. To su oni čuvari kutija. To su oni kada dođete na biračko mesto, pa vam jedan zatraži ličnu kartu, drugi vas potraži u biračkom spisku, treći vam ponudi listić, četvrti proveri UV lampom, peti vam isprska prst sprejom itd.To su čuvari kutija, birački odbor, koji opet nastaje tako što svaka izborna lista koja bude proglašena ima pravo na po jednog člana i zamenika u tom biračkom odboru, isto kao i Republička izborna komisija i opet po istom principu – više proglašenih lista pripada opoziciji i samim tim imaju veći broj čuvara kutija na biračkom mestu.Eto, mestu.Eto, oni su rešili da, izborne krađe, kažu da su to organi za sprovođenje izbora ili tela, kako god, i da to treba da se promeni. Evo, pristali smo. Pristali smo da oni predlože članove biračkih odbora, članove Republičke izborne komisije, da vidimo šta će sledeće da bude i koji će sledeći njihov zahtev da bude.Kao narodni poslanik više sam vremena proveo u opoziciji nego na vlasti. Svaki put kad god se pričalo o prevremenim izborima ili bilo kakvim izborima, ja sam se tim izborima radovao, jer sam to doživljavao kao priliku da pobedim tadašnji aktuelni režim. Ne, ja nego politička opcija koju sam zastupao. I, nije mi bio problem da izađem na izbore sa svojim stranačkim kolegama čak i kada bivši režim, eto, recimo, podeli izborni materijal, a ne donese rešenja biračkim odborima u proširenom sastavu to su ti čuvari kutija. I, kada lista koja je proglašena nema svoje predstavnike koji učestvuju u primopredaji izbornog materijala, pa predsednici biračkih odbora mogu sa tim izbornim materijalom da rade šta god im je volja.Želeo sam izbore. Želeo sam da ih pobedim. Želeo sam da jednu štetočinsku vlast sklonim iz Srbije. Bojkot mi nije padao na pamet, jer sam smatrao da politička opcija koju zastupam je bolja od bivšeg režima i da može svojim programom da pobedi bivši režim. Nisam pozivao ni na bojkot kad su me kao narodnog poslanika na Trgu Republike u Požarevcu napali dok sam držao konferenciju za štampu. Znate šta su dobili? Prekršajnu prijavu, ništa drugo. I, onda oni kažu – ti, iz bivšeg režima da je u Srbiji diktatura.Imali smo juče, prekjuče, u stvari da vidimo jednu situaciju koja zaista ničemu ne priliči. Evo, danas je predsednik Republike Srbije, predsednik SNS, odgovarao na pitanja novinara i novinar sa N1 pitaju, opisuju tu blokadu puteva kao građanski protest i građanska neposlušnost. Ljudi moji, pa to nema nikakve veze sa tim.Da li neko zna šta je građanska neposlušnost? Recimo, da odbiju da plaćaju porez ili kao Živković u Nišu spaljivao račune „Elektroprivrede Srbije“, pozivao građane da ne plaćaju struju, spaljivao zajedno sa njima račune. Doduše čim je došao na vlast tražio je da te iste račune oni plate i to sa kamatama, pa im sekao i struju. Ali, nije građanska neposlušnost ako vi meni ne date da ostvarim neko svoje pravo koje mi po Ustavu pripada makar se nikada ja ne bavio politikom. Ko ima pravo da mi zabrani da idem ulicom, ko ima pravo da mi zabrani da koristim državne puteve,

Napao čoveka, svog sugrađanina. Šta je tu herojski, ljudi moji? Hajde, to mi objasnite.

sigurno.Marinika Tepić i ekipa i onaj nesrećni Lutovac, koji ne zna ni gde je, kažu da je pokušano tim buldožerom da se probije blokada. Pa, dobro ljudi, da li neko normalan u Srbiji može da pomisli da ako imate bager, građevinsku mašinu, i ako rešite da probijete blokadu,

kad je dovodio ove lopuže na vlast. Čovek je išao na posao, prolazio ulicom, napadnut je. Kakva je to građanska neposlušnost.Ma, nisu to ni građanski nemiri, to je jedno siledžijsko ponašanje da vi blokirate auto-put, pa šta očekujete da ti ljudi koji su na auto-putu izađu iz automobila i počnu da vas vijaju po tom istom auto-putu. Onda da prikažete kako su ih pretukli pripadnici SNS, da li su li su to ovde i hteli da isprovociraju? To je bio cilj. Njima je bio cilj isti onaj kada su ovde napali kolegu Martinovića u prethodnom sazivu da jedna ružna slika ponovo ide kroz svet o Srbiji, o srpskim auto-putevima, o srpskim trgovima, gde se građani međusobno tuku. To je bio cilj. I, samo njihovo prisustvo posle tih događaja i podrška jednom siledžiji i huliganu samo dokazuju i pokazuju da zaista iza njega stoji prvo Marinika Tepić, Lutovac, zatim Đilas, Zelenović naravno, cela ta ekipa.E, to je sad problem koji ne može da reši RIK, koji ne može da koji ne može da reši ni jedan politički program, jer su građani Srbije u tom društvu prepoznali ne samo huligane, ne samo siledžije, nego i lopuže i neće ih kao takve.I, možemo mi da menjamo i izborne zakone i da smanjujemo cenzus i da im prepustimo apsolutnu uređivačku politiku na bilo kom mediju, oni više nikoga ne mogu da pobede. Jedini način da oni dođu na vlast i videćete pokušaće to odmah posle izbora, jeste na silu, ili da ih dovede neko sa strane, isti onaj koji im daje novac za neke njihove aktivnosti, ili nasilnim putem kao što je to bilo 5. oktobra 2000. godine. Oni drugačije ne mogu da dođu na vlast. Razlog zašto ne mogu? Pa, teško da više ikad mogu da prevare građane Srbije. Teško, teško da više da ikoga mogu da prevare kada je za vreme njihove vlasti 600.000 ljudi ostalo bez posla. Teško da mogu više ikoga da prevare kada su zatvoreni, maltene celokupna srpska industrija.Teško oni više ikoga mogu da prevare zato što nisu napravili nijednu bolnicu, a o kliničkim centrima da ne pričam, nijednu ambulantu, nijednu školu, nijednu predškolsku ustanovu. Koga oni mogu više da pobede? Kako da pobede? Ako misle da vrate onih 600 miliona evra što je Đilas nakrao, neka vrati, ni to mu neće biti dovoljno. Za pobedu, pre svega treba nešto drugo, treba da volite zemlju, trebate da je volite, trebate da je gradite, trebate da je čuvate. Sve ono što oni nisu radili.Zato se ne brinem ja za Srbiju na izborima 3. aprila, ni za SNS, nego se nego se samo brinem da li će još neka usijana glava još nekog da povredi, pa da neko iz tog revolta uzvrati. Tu je ono što treba da sačuvamo, taj mir, to dostojanstvo, kao i tu subotu i da pobeđujemo njih i da se nikako pred njima ne povlačimo iz nekog straha ili bilo čega. Oni jesu nasilni, ali bogami, verujte, nasilni su samo iz mase, iz grupe, ne smeju oni direktno da se suprotstave nikome, a to pokazuje i njihova hrabrost kada treba izaći na izbore. Na tim izborima pobediće SNS, pobediće Republika Srbija. Srbija ona koju toliko volimo i koju toliko čuvamo od lopuža koji su vladali njome 12 godina. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Sledeći je narodni poslanik dr Uglješa Mrdić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažene kolege, narodni poslanici i građani Republike Srbije, prvo bih želeo na početku svog današnjeg obraćanja da izrazim duboko saučešće kolegama iz Socijalističke partije Srbije.Milutin Mrkonjić Mrka je bio moj drug i komšija sa Vračara. Znali smo često da popijemo kafu, blizu zgrada gde smo živeli i bilo je stvarno veliko zadovoljstvo i biti u njegovom društvu i naučiti od njega nešto. Moja iskrena žalost.Ono što bih želeo danas da istaknem je da opozicija nikada bolje uslove u svojoj istoriji nije imala pred neke izbore kao što je to sada slučaj.Na predstojećim predsedničkim, vanrednim, parlamentarnim i beogradskim izborima opozicija će imati bolji start nego pozicija.Zašto je to tako? start nego pozicija.Zašto je to tako? Zato što i svim ovim ustupcima i postupcima Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić i vladajuća koalicija je pokazala zašto je Srbija demokratska država, ne samo da je demokratska država, nego dajemo opoziciji više nego što je i zaslužila, naročito kada je u pitanju vanparlamentarna opozicija.Kako se to vraća? Vraća se tako što jedan deo opozicionih stranaka okupljen oko žutih tajkunskih siledžija predvođenih Draganom Đilasom i njihovim saborcima maltretira građane Srbije, maltretira građane Beograda, građane Šapca i građane brojnih drugih gradova i opština.U

a imali smo situaciju da grupa od 100 do 150 ljudi maltretira dolazak na proslavu rođendana stranke 55.000 ljudi. Dakle, u Srbiji 100 do 150 ljudi maltretira 55.000.Tako je i kad je miting, tako je i kad je sve. Grupa tajkuna oko Dragana Đilasa, Marinike Tepić, njihovih mentora, saboraca, plaćenika koja ne može, a pitanje je i da li će preći cenzus hoće da maltretira apsolutno većinsku Srbiju.Dokle tako? Dušan Prokić je dobio teške telesne povrede. Zašto? Zato što se kretao u pravcu koji ne odgovara njima. Izvesni Dragan Milenković crni je naneo Dušanu Prokiću teške telesne povrede. Kad sam video fotografiju, ono je pokušaj ubistva. Mogao je čovek da izgubi živu glavu. I šta bi se onda dogodilo? Ništa. Zato što imaju svoje ljude i u tužilaštvu i u sudstvu.Uzdam se i verujem u državne institucije da će da kazne prebijanje Prokića, ali bojim se da ta kazna neće biti adekvatna. Zašto? Jer oni koji su uništavali pravosuđe 2009. godine nastavili su i dalje da upravljaju određenim delovima pravosuđa.Da ne nabrajam šta se dešavalo u prošlosti. Napadnut je naš predsednik poslaničke grupe dr Aleksandar Martinović i ovde u sali i na sastanku Administrativnog odbora Skupštine Srbije. Pokušano je ubistvo Marijana Rističevića ispred Skupštine Srbije. Pa, da bi tužilaštvo profesionalno reagovalo morali su Aleksandar Martinović i Sandra Božić da štrajkuju glađu da bi nadležne institucije radile ono za šta su plaćene. su plaćene. Dokle više taj teror podivljale manjine nad većinom Srbije? Nek se probude državne institucije, nek preduzmu sve što je do njih.Kako njih.Kako smo mi to radili kad smo mi bili opozicija? Ovde je, čini mi se Marijan Rističević spomenuo naše mitinge iz 2011. godine, prvi je održan 5. februara, drugi je održan 16. aprila, na oba mitinga ovde ispred ove Skupštine Srbije bilo je preko 100.000 pristalica politike SNS i naše tadašnje koalicije, nije polomljena nijedna žardinjera, nije bila nijedna psovka, nije upućena nijedna pretnja pripadniku javnog reda i mira pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova. Dva mitinga, preko 100.000 ljudi a između mitinzi u svim većim gradovima Srbije, nijedan incident.Šta smo tražili? Tražili smo prevremene izbore. Da li smo ih dobili? Nismo. Šta smo uradili? Sačekali. Koliko? Godinu dana. Šta se desilo za godinu dana? Pobedili smo i formirali vlast. Bili smo strpljivi. Zašto? Zato što poštujemo volju građana Srbije, zato što poštujemo javni red i mir. Kako oni vraćaju? Sto do sto pedeset njihovih pristalica hoće da ruše, hoće da pale. Ovde su upadali, u ovu Skupštinu, upadali su oni i njihove pristalice, i 5. oktobra, upadali su i pre dve godine i prošle godine, upadali su i na RTS.Oni su svesni da ih narod neće i da ne mogu na izborima da dođu na vlast, pa hoće da ruše. Šta oni hoće? O tome pričamo danas ceo dan, hoće krv na ulicama Srbije. E, pa neće dobiti, nećemo odreagovati na bilo kakvu njihovu provokaciju. Većinski narod je uz nas, uz nas koji smo na vlasti, uz Srpsku naprednu stranku i koalicione partnere predvođene Aleksandrom Vučićem.Dosta je narodu i njihovog žutog, tajkunskog lopovluka i njihove politike. Imali su šansu, imali su više šansi do 2012. godine i u Beogradu do kraja 2013. godine. Da li su oni te šanse iskoristili? Nisu.Šta oni hoće? To je rekao danas moj kolega Aleksandar Mirković – izaberi svog naprednjaka, izaberi banderu za naprednjaka. Ma nemojte, prete. Znate kako ćemo odreagovati na te pretnje? Dostojanstveno, onakvi kakvi jesmo, pobedom na izborima.Zašto? Zato što smo mi za mir. Zato što smo mi za demokratiju. Zato što mi volimo celu Srbiju i sve građane Srbije. Zato što mi ljude ne delimo, mi ljude spajamo. Mi ne razjedinjujemo, mi ujedinjujemo. Mi nismo za nemire, mi smo za mir i stabilnost. Mi nismo za divljanje na ulicama, mi smo za demokratiju. Mi smo za rezultate. Mi ne rušimo, mi gradimo. Što kaže moja draga koleginica Sandra Božić – Srpska napredna stranka predvođena Aleksandrom Vučićem je stranka koja gradi, gradi za budućnost naše Srbije, mi ne rušimo, a oni divljaju i ruše.Ali, oni grade, ali grade konta na svojim deviznim računima. Dakle, umeju i oni da grade i da slažu milione. To je doktorirao Dragan Đilas sa svojih 619 miliona evra.Šta na kraju poručujem? Poručujem da se ugledaju na većinsku volju građana Srbije, da se ugledaju na nas.Marijan Rističević je danas spomenuo kako je to bilo što se tiče medija, i moga kolega Vladimira Đukanovića. Imali smo od tih medija elektronskih sa televizijskim i radijskim nacionalnim frekvencijama do 2012. godine samo „Fokus radio“, pod navodnom kontrolom. Pod kakvom kontrolom? Tako što su na „Fokus radiju“ dolazili svi, dolazili su i naprednjaci, radikali, demokrate, socijalisti, iz DSS, dolazili su svi. To je bio tada jedini slobodan elektronski mediji sa nacionalnom frekvencijom gde je moglo da se čuje mišljenje i opozicije i pozicije.Šta oni danas imaju? Šta danas ima Dragan Đilas, Marinika Tepić, Šolak, Aleksić, Zelenović koji haos pravi u Šapcu i hoće krv na ulicama Srbije? Oni imaju većinu medija pod svojom kontrolom, većinu medija čiji su vlasnici, čiji su finansijeri, oni imaju više medija i sajtova nego što imaju svojih aktivista da izvedu na ulicu. To njih nervira i zato su nervozni.Mi ne smemo da odreagujemo na provokacije i da uvek predstavljamo ono za šta jesmo, a to je najbolje predstavio naš predsednik Aleksandar Vučić, na Skupštini, i na proslavi rođendana Srpske napredne stranke. Mi građanima nudimo programe, mi građanima nudimo ideje, mi nudimo realizaciju, mi nudimo ono što je i Sandra rekla, gradnju, mi gradimo, izgrađujemo i stvaramo. Nema oblasti u Srbiji gde nismo napravili prevođeni Aleksandrom Vučićem ozbiljne rezultate. To je naš najbolji odgovor na njihovo žuto tajkunsko, siledžijsko i huligansko rušilačko ponašanje.Mi iz Srpske napredne stranke smo za Srbiju, mi nismo protiv Srbije zato što vodimo računa o budućnosti naše Srbije, a to je najbolje prilikom skupštine naše stranke i rekao naš predsednik i lider Aleksandar Vučić.Hvala. Živela Srbija. Hvala, gospodine Mrdiću.Reč ima prof. dr Marko Atlagić. **Marko Atlagić** Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine dr Orliću, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

Dozvolite samo dve rečenice da kažem. Izborni uslovi, zaista u mom životu, a imam prilično dug život, nisu bili bolji nego što su sada. Ono što je vrlo bitno, u Republičku izbornu komisiju biće zastupljene i vanparlamentarne stranke, a smanjen je i cenzus.Zašto ovo ponavljam, iako su koleginice i kolege rekle? Zato što, dame i gospodo, ja tvrdim već tri godine da Dragana Đilasa i Vuka Jeremića uopšte ne interesuju izbori. Ja ne pričam napamet, kao što Đilas priča i ja ću sada da vam kažem, poštovane dame i gospodo, da je Đilas to izgovorio, ima već tri godine.Da vas samo podsetim, iako sam to već jednom napomenuo, da su se u čačanskoj kafani „Moravski alasi“ sastali 4.7.2018. godine, Dragan Đilas, u narodu zvani Điki mafija, Vuk Jeremić, predstavnik međunarodne bande lopova i prevaranata, Janko Veselinović, zvani stanokradica. To je, poštovani građani, da vas podsetim, onaj koji je ukrao stan Milici Badži, izbeglici iz Obrovca, to ne kažem ja nego i „Slobodna Dalmacija“ iz 2011. godine. Boško Obradović, u narodu zvani Boško nasilnik, Dušan Petrović, u narodu zvani Dule kravoubica, to je onaj bivši ministar poljoprivrede, koji je za godinu dana dao da se pokolje 250.000 krava, a ukupni fond bio je 500.000. Dakle, što su se oni sastali tamo? Da skroje plan da protestima ruše Aleksandra Vučića i, gle čuda, na temu Kosova, a oni se odrekli Kosova, o tome sam ja prekjuče govorio posebno ovde, umesto da su se dogovorili da vrate Kosovo tamo odakle su ga oterali upravo

kasnije, 2.12.2018. godine, šta Đilas kaže povodom izbora i povodom parlamentarnog sistema u našoj otadžbini? Citiram: „Ako izbacimo dijalog iz parlamenta, onda kao društvo imamo problem. To je mesto gde se priča. Ako to zaustavimo i zaustavimo sve medije, oni će eksplodirati negde. Kome treba parlament, dajte malo pameti?“.Poštovani pameti?“.Poštovani građani, kako vidite, već tada njih parlamentarni sistem, ni izbori nisu interesovali, već su mislili, zato su to i radili, da će na pitanju Kosova srušiti Aleksandra Vučića, jer su se oni svi odrekli Kosova, kako sam prekjuče citirao u ovom visokom visokom domu.Bojkot izbora nije politika, gospodo iz opozicije. Gospodine Veljanovski, prefesore, zvani jaje-jajara To znamo mi u akademskoj zajednici. Pa, on je profesor na političkim naukama. Pa, bojkot izbora nije politika, on to vrlo dobro zna i sinoć bez morala i bez stida kaže da se zalaže za nezavisno Kosovo. To je ta grupa i u pravu su moje kolege i koleginice danas i ovih dana koji govore, nisu oni velika grupa, ali su vrlo bezobrazni i ratoborni. Uništavaju sve što se gradi u ovoj zemlji.Ja ću sada posebno da taksativno nabrojim neke stvari. To bi vam bilo oko bojkota izbora i oko izbornih uslova. Kako rekoh, još jedanput, oni nikada nisu bili bolji.Poštovani Beograđani vama ću se obratiti i poštovani građani Republike Srbije, posebno da sad kažem koja je razlika između ove manje grupe i ove većinske Srbije koja je za rad, red, disciplinu i neumoran rad, koju predvodi naš predsednik Aleksandar Vučić? Vi u Beogradu s jedne strane imali ste Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića, koji nisu izgrađivali Beograd, već su zaštićivali šupe na Sava maloj, pune đubreta, leglo zmija i žaba. To su oni zastupali, a s druge strane imamo drugu politiku, politiku koju vodi Aleksandar Vučić i SNS, a na tom mestu danas je „Beograd na vodi“, ponos grada Beograda i Srbije. Da li je tako, poštovani građani? Dabome da jeste.Idemo dalje.

Zoranu Lutovcu, narod ga zove zalutovac, čuli ste to na ulici, jer, kažu, on je zalutao u politiku, kako ste videli, jer sa njim upravlja Dragan Đilas, odnosno finansije Dragana Đilasa. S druge strane imate većinsku Srbiju, normalne građane koji žive i rade od svog rada i koje predvodi Aleksandar Vučić. Da li je tako, poštovani građani i gospodo iz opozicije?S jedne strane imali ste ljude koji su samo vodili računa o svojim ličnim interesima, koji su punili svoje privatne počevši od Mauricijusa do Hongkonga, Švajcarske, koje simbolizuje i predvodi Dragan Đilas i Vuk Jeremić, a s druge strane imate korist i boljitak za sve građane Republike Srbije, koji su bez privatnih računa, koje predvodi Aleksandar Vučić.Idemo dalje. S jedne strane imali ste i imali smo devastirane ceste i puteve, poljske puteve,

širom Srbije, koju predvodi Aleksandar Vučić, odnosno modernizaciju Srbije, Srbije u kojoj se gradi i radi.Idemo dalje. S jedne strane imali smo neizgrađene bolnice, neizgrađene domove zdravlja, neizgrađene kliničke centre, totalno zapušteno zdravstvo koje nam je bilo poslednje u Evropi, koje simbolizuje Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić. imamo izgrađene bolnice, domove zdravlja i renovirane kliničke centre, kovid bolnice, koje simbolizuje i predvodi Aleksandar Vučić i većina građana Republike Srbije.Idemo dalje.

inovacionih tehnologija, koje predvodi Vuk Jeremić, Dragan Đilas i Boris Tadić, a s druge strane imamo izgrađene zgrade osnovnih škola, renovirane, osnovnih i srednjih, fakulteta,

Otpuštali su najbolje generale iz Vojske Srbije, 28 generala i svakog srpskog vojnika koji je bio patriota, uputili su u Haški tribunal i koje, eto, simbolizuje i Vuk Jeremić, Boris Tadić i Dragan Đilas.Sa druge strane, danas imamo moderno opremljenu, savremenu vojsku Srbije, sposobnu da odoli svim izazovima,

Sa druge strane, koju simbolizuje to otpuštanje radnika i uništene tvornice, Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić. A sa druge strane, danas imamo izgrađene tvornice širom zemlje, industrijalizaciju širom Republike Srbije, Srbije, koju predvodi Aleksandar Vučić i SNS.Sa jedne strane, imali smo, kako rekoh, ogroman broj nezaposlenih, čak 25,6%, a sa druge strane imamo nedostatak radne snage.Sa

a sa druge strane danas imamo redovne uplate poreza i doprinosa, redovne penzije i redovne plate.Poštovani penzioneri, samo da znate da prvi put u poslednjih 20 godina smo u julu ove godine finansirali penzije iz doprinosa iz radnog osiguranja. Dakle, sami sebe, bez dotacije budžeta i to je rezultat otvaranja novih radnih mesta i modernizacije Republike Srbije, koju simbolizuje naš predsednik.Sa

To je simbol njihove vlasti. Sa druge strane imamo politiku revitalizacije "Železare Smederevo", sa izuzetno dobrim poslovanjem.Sa jedne strane

ovo prekjuče i juče, oni izlaze na ulice, njih ekologija uopšte ne interesuje. Ekologija ih ne interesuje, to su protesti kojima oni žele nasilnim putem kao i 5. oktobra da dođu na vlast. Uostalom, ja sam vam na početku i citirao šta oni žele.Da naš predsednik Vučić i ova vlast vode računa o ekologiji, najbolje je potvrdio šef naprednjaka u Evropskom parlamentu, gospodin Veber, koji se obratio javnosti istim onim rečima, dame i gospodo, kojima se Aleksandar Vučić unazad dva meseca obratio građanima. Ja ću citirati gospodina Vebera koji je rekao: "Brinemo o ekologiji, ali moramo sprečiti puzajuću deindustrijalizaciju koju oličavaju razni pojedini zeleni pokreti", završen citat. E, to kaže šef narodnjaka u Evropskom parlamentu. To je nama predsednik citirao ove reči ima dva meseca. Prema tome, vidite o čemu se radi. Ako je i jedna vlast o ekologiji vodila računa, onda je to ova, vodila i vodiće u budućnosti.Poštovani građani, na kraju o njihovim pretnjama. Nema od toga ništa, to je jedna manja grupa, ali vrlo opasnih ljudi po život pojedinih. Ja ću vam sada citirati, da vidite, i završiti s tim, Vuka Jeremića, koji je zapretio nikome drugom nego svojim saradnicima. Šta bi tek nas čekalo? Znate šta je on rekao? On je svom bivšem kolegi Nebojši Krstiću ovako poručio, citiram: "Ti ćeš, Krle, poslužiti za primer, izdajničko smeće, kada dođe kraj vremenu zla, za to ću se ja lično potruditi", završen citat. To je rekao Vuk Jeremić Nebojši Krstiću 30. marta marta 2021. godine, a preneo jedan ugledni naš list. Dakle, vidite ko se zalaže za tuču.Na kraju, dok Vuk Jeremić, Boris Tadić, Dragan Đilas, svakodnevno blate državu Srbiju, građane Republike Srbije, predsednika Republike i njegovu porodicu, dotle naš predsednik i SNS sprovode politiku mira, politiku bezbednosti, politiku ekonomskog napretka svih naših građana, politiku zdravlja svih naših građana u državi i regionu, politiku traženja trajnog i kompromisnog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu. U to ime, sve za našu decu! Živela Srbija!

dame i gospodo narodni poslanici, i ono što ja uvek kažem da je za mene najbitnije - poštovani narode Republike Srbije, pre svega bih želeo da se pridružim kolegama i izjavim saučešće porodici pokojnog Milutina Mrkonjića i neka mu je večna slava.Danas

i svih tih 17 članova su bili predstavnici parlamentarnih stranaka, dakle stranaka koje se nalaze u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sada, po prvi put u istoriji naše zemlje, u sastav RIK će ući i šest predstavnika opozicije, što govori u kakvoj zemlji živimo i što govori o tome, kako oni kažu, u kakvoj diktaturi mi živimo.Što se tiče tih šest članova, ja se zaista nadam da oni imaju iskustvo na lokalnim izborima, na pokrajinskim, republičkim,

Videli smo pre dva dana da su postojale blokade auto-puteva i puteva u našoj zemlji zbog, kako oni kažu, tri razloga - Zakona o eksproprijaciji, Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i sada već taj čuveni "Rio Tinto".Dakle, što se tiče samog Zakona o eksproprijaciji, Republika Srbija je imala Zakon o eksproprijaciji već i ranije. Mi nismo doneli Zakon o eksproprijaciji, mi smo usvojili izemene i dopune tog zakona. Taj zakon je postojao još od 1995. godine, dakle, postojao je i tada, postojao je i 2004, postojao je i 2011. i 2012. godine, kada smo došli na vlast, a mi smo sada samo doneli izmene i dopune tog zakona.Pustile su se laži po našem narodu, a znate, mi Srbi imamo tu jednu lepu osobinu, mi smo vezani za našu kuću, mi smo vezani za našu zemlju. Kažemo - to je naša dedovina. I kada god je neko pustio takve laži kako će država uzeti vašu zemlju, uzeti vaš stan ili kuću, naravno, pojavila se gomila ljudi koja je poverovala u to.Budući da smo već imali Zakon o eksproprijaciji, da je neko želeo zaista da oduzme vašu imovinu i da vam za to plati naknadu, to bi već uradio i dogodilo bi se, da to uopšte nije bio razlog za protest.Što se tiče Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, zamislite šta smo mi uradili kao Narodna skupština Republike Srbije, uskladili smo taj zakon sa Ustavom koji je donet 2006. godine. A šta smo trebali? Da li smo možda trebali da donesemo zakon koji je suprotan Ustavu? Onda bi verovatno rekli - evo, ovi ne poštuju Ustav, vidite šta rade itd. Dakle, mi smo samo ispoštovali Ustav, a oni su trebali prema Ustavnom zakonu tu promenu zakona još 2008. godine da urade.Sada, pazite, ti isti koji nisu uskladili zakon pozivaju na blokiranje puteva zbog toga što smo mi ispunili ono što su oni trebali da urade još pre 13 godina.Naravno, za kraj, ono što je bio njihov poslednji razlog protesta je već sada čuveni "Rio Tinto". Dozvole koje je prvi put "Rio Tinto" dobio su bile 2004. godine. Pošto mogu da kažem da se sada malo razumem u politiku, ja znam ko je bio na vlasti 2004. godine i ko je dao te ko je dao te dozvole i mogu vam reći da to nije bila SNS, ne samo to, ne samo da su dali dozvole, već su potpisali ni manje, ni više nego devet sporazuma sa "Rio Tintom", devet sporazuma.Sada ti isti koji su dali dozvole, koji su potpisali devet sporazuma sa “Rio Tintom“, pozivaju na ulice i blokadu zbog toga što ta kompanija dolazi u Srbiju, a da pri tome još uvek nije ni urađena ni procena rizika, što ćemo mi, naravno, kao ozbiljna država uraditi i, ukoliko njihov uticaj zaista bude štetan, videćemo kako da se ponašamo u tom trenutku. Pazite vi to, oni koji su sve to radili sada pozivaju na proteste zbog toga.Gledao sam slike sa protesta. Vidim da se tamo čak pojavila i moja omiljena nevladina organizacija „Žene u crnom“ koje su najradosnije kada se bore za nezavisno Kosovo i kada se bore za to da Srbiju i Srbe proglase genocidnim narodom. Vidimo da vrlo lako šire interesovanja čak i na ekologiju. Pokret koji je organizovao sve te blokade se zove „Kreni – promeni“. Nije mi bilo mrsko da istražim malo ko ih to finansira i zašto to rade. Našao sam na sajtu strane fondacije braće Rokfeler kako je taj fond dobio 25.000 dolara da organizuje sve te nerede po Srbije.Insistiram građanima da ne veruju meni na reč za ovo što govorim, nego da odu na sajt fondacije www.rbf. org i da sami provere ove Eto u kakvoj mi državi sada živimo. Imam dokaze u ruci da oni dobijaju novac iz inostranstva, a kada bi ih, ne daj Bože, nazvao stranim plaćenicima, ovi opozicioni tajkunski mediji bi osuli drvlje i kamenje po meni. To vam je ta diktatura.Dakle, nije razlog protesta bio Zakon o referendumu, nije razlog bio „Rio Tinto“. Razlog je bio da se napravi haos pred izbore. Nije slučajno što se ti protesti događaju nekoliko nekoliko meseci, samo nekoliko meseci pred izbore. Taj haos žele da naprave i tu dolazi razlog zašto pričam o ovome, a mi biramo članove RIK. Žele da opet naprave priču kako će se dogoditi neka izborna krađa.Dakle, nije bilo izbora u Srbiji, mislim, da je poraženi prišao prišao pobedniku, rekao – imao si bolji plan od mene, izveo si građane na izbore, ljudi su glasali, pobedio si, svaka čast. Ne, u Srbiji se uvek pravi ta priča o nekoj lažnoj krađi izbora, a pošto sam imao sreću da učestvujem na izborima, kao i mnogi drugi ljudi, svako ko je učestvovao makar na najnižem nivou zna da je to nemoguće, a evo i zašto.Na sajtu RIK stoji da Republika Srbija ima preko 8.000 biračkih mesta. Svako biračko mesto ima svoj birački odbor. Da narodu bude jasnije, birački odbor su oni ljudi na kutijama, kako mi kažemo u žargonu, koji vam prskaju prst, proveravaju ličnu kartu, upisuju vas, gledaju da li ste glasali ili ne i daju vam glasački listić. Svaka izborna lista, svaka stranka koja učestvuje na izborima ima pravo na člana i zamenika člana u biračkom odboru. Dakle, po dva čoveka. Budući da će opozicija učestvovati na izborima, a imamo preko 8.000 biračkih mesta, to znači da će opozicija na ovim sledećim izborima imati ni manje ni više nego 16.000 ljudi koji će biti tu. Kako je moguće da 16.000 ljudi, plus i strani posmatrači ne vide tu neku navodnu izbornu krađu koja se kod nas događa?To bi bilo potpuno čudo. Znači, to bi značilo da u izbornoj krađi, kada bi ona postojala, učestvuju baš oni koji optužuju, koji će optužiti nas, videćete, za izbornu krađu, što je apsolutno apsolutno nemoguće. Voleo bih da vidim ove godine, ne samo od strane ovih članova RIK koje danas biramo, već i od ostalih da izađu van granica svog posla pred medije i da objasne narodu ovo što govorim, da objasne da je to istina, da je to zakon i da ništa nisam izmislio, da u Srbiji nema nikakve krađe izbora, niti je bilo.Znamo svi kako se dobijaju izbori. Izbori se dobijaju investicijama. Izbori se dobijaju planom i programom. Ljudi glasaju za one koji su nešto uradili za njih u prethodnom periodu, a ne za one koji pokušavaju da blokiraju put i rade ne znam ni je šta ne bi li slučajno dobili kakav glas. Zato želim da poručim članovima RIK – dajte sve od sebe i postarajte se da na sledećim izborima sve prođe po zakonu. To nije samo vaš posao, to je dobro za našu državu, to je dobro za naš narod i to je dobro za budućnost naše zemlje. Živela Srbija!

svega, želim da izrazim saučešće porodici Milutina Mrkonjića. Skupština je izgubila velikog čoveka i država Srbija će svakako pamtiti njegove uspehe koje je imao kao ministar.Što se tiče današnjeg dnevnog reda, zaista ne znam da li u evropskoj praksi vi imate ovakav primer neposredne demokratije koju mi danas ovde demonstriramo, biramo nove članove RIK-a, i to čak šest mesta plus šest zamenika ćemo dati ljudima koji nemaju nikakvu podršku na izborima, dakle vanparlamentarnoj opoziciji. To radimo da bismo unapredili izborne uslove u dogovoru sa, naravno, evropskim parlamentarcima. To je deo jednog šireg dogovora koji je napravljen kada je reč o tim izbornim uslovima. Spustili smo i cenzus na 3% i na sve načine, kažem, unapredili izborne uslove u odnosu na period kada smo mi dolazili na vlast po onim izbornim uslovima od 2012. godine.Profesor Atlagić je rekao zaista jednu tačnu stvar i ja se sa tim potpuno slažem. Činjenica jeste da njih izbori uopšte ne zanimaju. Grupaciju okupljenu oko Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Marinike Tepić izbori zaista ne zanimaju, jer po svim istraživanjima oni nemaju nikakve šanse i oni su toga svesni. kažem, zlonamerni, koliko god da imaju određenih aspiracija ka državnoj kasi, oni su potpuno svesni da oni na izborima ne mogu da dođu na vlast. Zato njihovi sponzori, a i oni počinju da isturaju jednu drugu grupaciju, a to je kolega Matejić lepo primetio. Dakle, više neće biti toliko bitno, što kažete, da li ste opozicija ili niste, ovde se sada već forsira nevladin sektor kao opozicija našoj državi. Sada možete vi da zamislite da nevladin sektor koji se finansira direktno iz inostranstva danas predstavlja alternativu državnoj politici Republike Srbije.Kolega je pomenuo grupaciju koja je zaustavila autoput, koja je pravila ove skandale po Srbiji, zaista jeste „Kreni – promeni“. Vidimo ovde 25.000 dolara su primili 29. aprila 2021. godine da bi uradili ovo što su uradili pre nekoliko dana. To je potpuno jasno. Mi sada pitamo ljude koji zaista, verujem, imaju određenih motiva da izađu na ulicu da protestvuju, smatraju da neke stvari treba možda promeniti, da li ste vi, ljudi, svesni da vas strani plaćenici izvode na ulicu i da vam govore kako treba da se borite protiv svoje države. To jeste možda težak izraz. Napadali su ovde našu koleginicu Biljanu Pantić Pilju kada je rekla taj izraz. Kažu, to nije potrebno našem vokabularu, ali ne znam kako drugačije označiti ljude koji se direktno finansiraju iz inostranstva, rade protiv svoje države, videli smo, izazivaju nerede, prebijaju ljude na ulicu i onda kažete – pa vi ste strani plaćenici, a oni vam kažu – nemojte tako. Nemojte vi da primate donacije iz inostranstva, pa vas mi nećemo tako zvati. Nemojte da dezavuišete više javnost ovde u ovoj državi.Tu su, naravno, i ovi poznati grebatori iz „Ne davimo Beograd“ i oni su tu na spisku. 200.000 evra u protekloj godini ljudi iz „Ne davimo Beograd“ i ti ljudi izlaze i oni vam pričaju o izbornim uslovima, oni vam pričaju o ekologiji i oni vam pričaju kako bi oni nešto da urade bolje nego što bismo to uradili mi. Dakle, oni ne traže podršku naroda, oni traže dolare iz inostranstva. Zaista se zalažem i mislim da bi bilo potrebno da mi, po ugledu na neke druge države, ovde usvojimo zakon kojim ćemo takvo delovanje nazvati onim što i jeste.

koga taj čovek predstavlja, a njemu da piše strani agent i onda da građani znaju, a ne da mu tamo stoji, ne znam, za naš parkić, za naš gradić, a da predstavljaju stranu agenturu u našoj državi. To je preko potrebno da se uradi.Ovo se uradi.Ovo što smo imali priliku da vidimo u subotu je nenormalna situacija u našoj državi. To je neka nova realnost koju oni pokušavaju da nam predstave – da je potpuno legitimno prebijati ljude na ulicu. Mi vidimo da danas ovaj koji je tukao našeg, ne znam ne znam da li je čovek simpatizer naše stranke ili pristalica, ali činjenica jeste da su ga povezali, kaže, on je iz SNS, prebio ga je taj neki „crni“ i, kaže, on je heroj nacije, odmah trči da se slika sa Marinikom Tepić, sa Lutovcem. Njihovi mediji ga predstavljaju kao nekog borca, kaže, novi lider opozicije. Dakle, oni govore da je čovek koji je tukao, koji je na snimku tukao čoveka novi lider opozicije. To je njihova politika. Ne može biti jasnije od toga. od subote vidimo kakva je situacija. Za njih je najnormalnija stvar da tuku ljude na ulici. Da li je predsednik Aleksandar Vučić išao da se slika sa onim izgrednikom koji je tukao Borka Stefanovića? Zamislite da se predsednik naše države slikao sa tim čovekom i rekao svaka mu čast. To je, ljudi, apsolutno nenormalno ponašanje šta vi radite. Mi smo čoveka koji je prebio Borka Stefanovića uhapsili, osudili, a mediji koji podržavaju politiku Vlade Republike Srbije su jasno dali do znanja da to nije prihvatljiv model ponašanja, a šta vi radite?Predstavljate čoveka, batinaša, kao nekog lidera opozicije, kao model kako treba raditi. To se slažem potpuno sa gospodinom Atlagićem, njima nisu cilj izbori. Na izborima ćemo mi njih ubedljivo pobediti, profesore, i to je jasno kao dan, do 70% ćemo imati na ovim izborima. Potpuno je jasno da građani podržavaju i to se videlo u Areni, 50 hiljada pristalica su došli i podržavli politiku predsednika Vučića.Videli ste tamo stotinak ljudi koji blokiraju auto-puteve i oni to predstavljaju kao polarizaciju društva. Kažu – društvo se polarizovalo. Pa, nije se polarizovalo društvo, nego vi pokušavate zato što ste plaćeni iz inostranstva da radite stvari, da uništavate svoju državu, da obmanjujete građane, da im pričate kako mi ovde hoćemo da dovedemo, ne znam, Rio Tinto. Vi da im pričate, koji ste doveli Rio Tinto 2004. godine? Kako vas bre, ljudi, nije sramota?Zaista, više dolazimo u situaciju da mi ne znamo da li je normalno sve ovo što se dešava, da ljudi koji su doveli Rio Tinto, danas predvode procese protiv Rio Tinta? Mi smo građanima rekli, sve što eventualno bude deo dogovora ići će na referendum. Ići će na referendum, građani će reći da li su za to ili nisu. Nećemo ništa da uradimo što se kosi sa interesima naroda.Onda kažu – eksproprijacija, Zakon o eksproprijaciji, otimaće nam dedovinu. Ljudi moji, da li ste vi normalni? Autoputevi se grade i gradili su se proteklih 100 godina. Svuda postoji u svetu Zakon o eksproprijaciji. Niko to nije ovde novo usvojio. Mi ne usvajamo nov zakon, nego izmene i dopune zakona. Dakle, niko neće nikome otimati dedovinu i dalje će da postoje one procedure koje su postojale i sada. Predsednik je jasno rekao, ovaj zakon je i usmeren ka gradnji nacionalnog stadiona. Dakle, nema nikakve veze sa Rio Tintom, to treba govoriti na svakom mestu.Oni uporno vas zapljuskuju sa stotinama laži na dnevnom nivou kako bi skrenuli pažnju, kako bi građane ubedili, kažem te neke, ne mogu tako da ih nazovem, ali naivne građane koji veruju da ovi ljudi koji se finansiraju iz inostranstva zaista rade u njihovom interesu.Ove obmane koje oni govore njima su apsolutne laži i besmislice na svakom mestu, to treba govoriti. Ono što je još važno jeste da kažem i biće potpuno jasno u narednoj kampanji da će oni ići na potpunu paralizu našeg društva. Želeći da se obračunavaju dolaziće nam pod prozore, dešavaće se prosto incidenti koji će njima poslužiti u izbornoj kampanji.Moram da kažem da mi moramo da budemo svesni da ulog koji imamo je preveliki i pogotovo nas iz SNS da znamo da se mi ne borimo za stranku, mi se borimo za državu Srbiju, jer podigli smo iz pepela Srbiju od 2012. do danas. Hoćemo građanima da predstavimo šta su naši rezultati, a rezultati su vidljivi na svakom koraku.Evo, ja dolazim iz Zlatiborskog okruga. Kada bih samo nabrajao rezultate u našem okrugu, trebalo bi mi još sat vremena, neću da oduzima ljudima vreme ovde koji čekaju. Dakle, samo najkraće. Stiže auto-put do Pakovraće. Nismo imali ni metar auto-puta do Beograda, ljudi. Stiže auto-put do Pakovraće, sledeće godine do Požege. Radimo obilaznicu oko Užica, radimo obilaznicu oko Gornjeg Milanovca, oko Požege. Trenutno se radi tunel ispod Kadinjače. Radimo brzu saobraćajnicu Mitrovac-Mokra Gora. Radi se danas, trenutno osam miliona evra država ulaže u centar Zlatibora, gradi sportsko-rekreativne terene. Obnovili smo kompletno put od Čačka do Zlatibora. Radimo brzu saobraćajnicu dole od Kokinog Broda do Pribojske banje. Radimo takođe put od Tripkove ka Užicu. Dakle, na svakom mestu se ulaže novac sa republičkog nivoa. Srbija se gradi i izgrađuje.Uložili smo 20 puta veće iznose za zdravstvo. Izgradili bolnica koliko nismo u proteklih 50 godina. U vojsku smo uložili, 20 puta nam je danas veći budžet nego što je bio za vreme Šutanovca, Tadića i ostalih i Ponoša.Na svakom mestu, svaki aspekt društvenog života, kada pogledate, ulaže se, radi se i nama zato važno da Srbija nastavi ovim tempom. Zato nam je važno da politika predsednika Vučića nastavi da pobeđuje i da bude dominantna.Nama je potpuno jasno da oni protiv ove politike ne mogu ništa i da će jedino sredstvo njima biti na izborima, da tako kažem, divljačko ponašanje, koje su demonstrirali u subotu. Ali, moraju da znaju, i ovim završavam neću da dužim, moraju da znaju da svaki član SNS će da brani će da brani Srbiju na svakom mestu, nećemo da posustajemo i nećemo da pokleknemo pred onima koji su ovu zemlju uništavali, koji su ovu zemlju sveli na ništa. Nećemo da dozvolimo ni na izborima, ako treba i na drugim mestima, branićemo našu državu, branićemo politiku predsednika Aleksandra Vučića. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajući.Evo, zadovoljstvo je govoriti posle mladih ljudi poput Đorđa Dabića i svih koji su danas govorili,

ne samo prisustvo u ovoj Narodnoj skupštini, već opravdavaju funkcije na koje su izabrani u subotu.Ja im ovom prilikom i čestitam i hteo bih da svoju diskusiju, poštovani predsedavajući, započnem da sam neobično zadovoljan i srećan sa ovakvim dnevnim redom kojim imamo danas, sa ovim tačkama dnevnog reda, pre svega sa sadržajem ovih tačaka u kontekstu presedana koji se ustanovljava u parlamentu Republike Srbije, ne samo ovde, veći i u regionu. Ja ne znam da li takav primer postoji u svetu da jedna politička garnitura, koja je vladajuća ovde u Republici Srbiji, svojom voljom, odnosno našom voljom, omogućava jednoj čitavoj, da kažem, grupaciji vanparlamentarnih, opozicionih političkih partija da ima svoje članove u Izbornoj komisiji.Ja mislim da takav primer ne postoji nigde. Ako ima bilo gde primer, evo neka me neko demantuje i u ovoj sali i bilo gde drugde. Zbog tog presedana sam takođe izuzetno zadovoljan i srećan zato što on pobija kao najsnažniji argument u ovoj vrsti priče koji pokušava, sa druge strane, da se od Srbije napravi neka država u kojoj ne vlada demokratija, u kojoj nema niko pravo glasa i u kojoj opozicija ne postoji.Da malo i širu javnost i evropsku i regionalnu, koja prati ova zasedanja skupštinska, pogotovo ovih dana kada se pokušavaju napraviti neke ponovo lažne afere i loša slika o Srbiji, da podsetimo zbog čega čega je SNS i naša poslanička grupa toliko dominantna u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Primarno je, broj jedan, zbog ogromne i najveće podrške građana Republike Srbije. Svaki taj građanin je izašao na izbore prošle godine i dao podršku našoj listi „Za budućnost naše dece – Aleksandar Vučić“ i upravo zato mi imamo toliko poslanika. političke partije SPAS su prepoznali našu politiku, ujedinili se, pa naša poslanička grupa sada, koliko ja znam, ima 199 narodnih poslanika.Koga nema ovde u Skupštini? Pa nema te vanparlamentarne opozicije. U jednom delu nema one vanparlamentarne sadašnje opozicije koja nije dobila podršku, ni ovih minimalnih 3% na prošlim izborima. Znači, nije ih hteo narod, nisu dobili podršku, nemaju legitimitet, ostali su vanparlamentarna opozicija. Mi im našom voljom omogućavamo da imaju članove Izborne komisije. Mi ćemo dići ruku, pritisnuti taster da oni mogu da uđu ovde.Mi ćemo da proslavimo sa svojim stavom, sa svojim opredeljenjem koje je trasirao, pre svega, Aleksandar Vučić, odmah po konstituisanju ovog saziva Narodne skupštine, pri najavi formiranja Vlade Republike Srbije, takođe je omogućio ključnu stvar u smislu presedana i rekao da će ovaj saziv, najavio, a evo to će uskoro i da bude, trajati svega godinu i po dana, što je posredno značilo da će vanparlamentarna opozicija i ova druga, koja svojom voljom, lažnim bojkotom, nije izašla na izbore jer znala je da nema podršku i da verovatno ne bi ni taj cenzus od 3% prešla, pa je dobila drugu šansu, opet voljom pre svega Aleksandra Vučića, ali evo i poslanika SNS i svih ostalih koji će danas dati podršku, da oni dobiju drugu šansu, odnosno šansu za popravni.Takođe, šta je važno ovde da danas razobličimo? Pa sve to prenemaganje, natezanje, femkanje, ne znam ni ja kako, da li će oni bojkotovati ponovo ili će izaći na izbore. Predsednik Vučić je davno rekao da će oni svi da izađu na izbore, kao što vidite svi redom izlaze, samo što su sada, pošto znaju da nemaju podršku građana Republike Srbije, udružili se u još više, još šire koalicije, pa tu ima tri-četiri neke stranke koje se pojavljuju stalno u medijima koje su njima naklonjene i još nekoliko ili pet-šest „trabant“ stranaka koje se priključuju tim strankama koje su vanparlamentarne, kojima ne znate ni nazive, ali otprilike to je u tim grupacijama, kako možemo da vidimo, desetak stranaka. Svi oni imaju težak zadatak da pređu tri posto na izborima.Mi im želimo puno sreće i sa velikim optimizmom i željom, naša poslanička grupa SNS ih čeka ovde u ovoj sali, da možemo da vodimo pravu debatu, gde treba da se vodi debata, a to je u parlamentu Republike Srbije, a ne na ulicama, ne na auto-putevima, ne na javnim površinama gde građani Republike Srbije, građani Beograda ili bilo kojeg drugog grada treba da ostvaruju svoja prava. Ne mogu zato što oni okupiraju određeni prostor i pokušavaju da spreče druge da ostvaruju svoja prava.Prema mislim da u svemu ovome ono što je najvažnije da se istakne, a to je da svi njihovi scenariji koje smo do sada mogli da vidimo, pa i ovaj za vikend koji smo preko jedne njihove sekcije, ekološke sekcije, grupacije, Đilas, Šolak, Jeremić itd. koji se sada maskiraju kroz te različite ekonomske organizacije, kakvu oni imaju nameru i kakvu politiku oni trasiraju u Srbiji.Mi smo mogli za vikend da vidimo, da je njihova politika blokada auto puta međunarodnog, blokada saobraćajnica regionalnih, gradskih saobraćajnica, blokada mostova, prizivanje haosa, udaranje ljudi koji pokušavaju da prođu i da dođu do svoga posla, jednog opšteg nasilja i potrebe da se izazove šire nezadovoljstvo koje bi kulminiralo u neke šire proteste o kojima oni sanjaju još od 5. oktobra 2000. godine. Niti su oni akteri iz te vrste priče, niti je Srbija u 2000. godini, niti treba bilo kada da bude, niti treba da se desi ikada Srbiji ono što se desilo posle 5. oktobra 2000. godine. Srbija danas vodi samostalnu politiku, Srbija danas vodi politiku koja primarno na ekonomskom planu dobija sa svih strana iz regiona, iz čitavog sveta pohvale zato što beležimo rezultate, takve koje do sada nisu u savremenoj istoriji Republike Srbije nikada zabeleženi.Mi smo potpuno uvereni iz tog razloga da će građani Srbije prepoznavajući naše rezultate, nasuprot blokadama, nasilju, izazivanju haosa, mi imamo svoju politiku, naša politika je izgradnja autoputeva, mostova, saobraćajnica, bolnica, škola, vrtića, brzih pruga i to je naša slika, naša ne više vizija koju smo imali, već upravo ostvaren san u smislu materijalnih rezultata koji svi građani Republike Srbije, bez ograničenja i ovi koji su naši politički protivnici koriste svaki dan i koristiće i ove nove projekte koje ćemo da završimo.U tom smislu reči, želim da se osvrnem još jednom na naše političke protivnike, da kažem da su oni ovim što su odlučili sada da izađu na izbore, što je sjajna vest za nas, jel dugo ih čekamo da dođu ovde u Narodnu skupštinu, da možemo da suočimo argument. Nismo mi ljudi koji se javljaju ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i pričaju kao sami sa sobom. Mi jedna čekamo da sučelimo argumente sa njima, jedna čekamo da izobličimo njihove laži, performanse i sve ono što oni predstavljaju danas u Srbiji. Jedva čekamo jer ne možemo da dobijemo prostor da možemo na određeni način sa svima da debatujemo argumentima. Argumenti su na našoj strani. Rezultati su na našoj strani. Svima želimo političku, izbornu i svaku drugu sreću da ostvare što bolji izborni rezultat, ali nećemo dozvoliti da bilo kome, pa ni nama, vi sprečavate da mi svoju političku volju u smislu dolaska naših simpatizera na izbornu skupštinu, naših delegata na izbornu skupštinu, na konvenciju povodom 13 godina postojanja stranke, da vi sprečavate i da sav scenario i performanse koje ste pravili iskorišćavate upravo u tom pravcu praveći situaciju koju pokušavate da napravite na taj način da pošaljete lažnu sliku u svet.I ova etapa se završava, završava se etapa vaših lažnih afera, završava se. Sada ste u subotu završili i etapu koja je trajala samo sedam dana. To je mini etapa. To je priča da ste vi nezadovoljni usvajanjem izmena Zakona o eksproprijaciji, Zakona o referendumu. Niko od ljudi koji su protestvovali i koji su sada za vikend i danas izredali se na ovim medijima Đilas – Šolak nije spomenuo da je to više sporno. Već su zaboravili tu priču. Za sedam dana to neće niko spomenuti ni u medijima tu priču, niti postoji jedan stav, jedan član tog Zakona o referendumu i izmena Zakon o eksproprijaciji koji su oni osporili.Ono što postoji, postoji njihova laž, obmana da će neko da otima od građana Republike Srbije njihovu imovinu, a da ne kažem da su pričali da će ljudima otimati stanove. To su tolike laži koje imaju za cilj samo da uplaše ljude, da ih dovedu do straha, a u konačnom efektu da ih izvedu na ulice da protestvuju jer ne znaju šta će se desiti i oni prave stalno atmosferu straha, nezadovoljstva, neizvesnosti itd. A kao što vidimo na ulicama Beograda, na ulicama Srbije gde su oni izašli, niko ih ne prati u toj vrsti priče. Pošto ih niko ne prati u toj vrsti priče, da potpuno kažem svoju ocenu, njihova frustracija narasta, frustracija koja narasta stvara agresiju i tu agresiju smo mogli da vidimo iz njihove nemoći zato što građani Republike Srbije neće da njihovu nazadnu politiku, njihovu agresivnu politiku prate. Oni hoće da prate politiku napretka, razvoja Srbije, razvoja Srbije u kojoj će njihova deca imati budućnost i upravo je to politika koju predvodi Aleksandar Vučić i naša poslanička grupa ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i naša Vlada Republike Srbije koju smo mi izabrali.Mi ćemo položiti račune i potpuno sam uveren da ćemo dobiti još širu i još bolju podršku na sledećim izborima. U tom smislu želim na samom kraju još jednom da kažem da spremno dočekujemo naredne izbore, da jedva čekamo da da se nekolicina poslanika ili određenih lista nađe ovde u Skupštini Srbije. Mi ne možemo njima dati podršku da im dajemo naše glasove. Oni će morati da se potrude za to. Mi smo im dali šansu što niko nikome nije dao i na njima je sada samo da obiđu svoje simpatizere, a da nas puste da Srbiju i dalje razvijamo, da napredujemo, da sa našim aktivistima, sa građanima Republike Srbije porazgovaramo, da predstavimo svoje rezultate i da 3. aprila ponovo pobedimo i za Srbiju i za našu decu. Hvala.Reč ima Miloš Banđur. Poštovani predsedavajući Narodne skupštine, potpredsedniče Narodne skupštine, uvažene koleginice i kolege, u potpunosti podržavam sve ono što su kolege pre mene rekle o proširenju RIK-a. Zaista je u pitanju presedan. U pitanju je ustupak koji niko nikada nije napravio vanparlamentarnoj opoziciji, ali to je naša naša dobra volja i naš doprinos poboljšanju izbornih uslova, mada kada je SNS 2012. godine došla na vlast nije bilo gorih izbornih uslova nego tada.Govorio sam prošli put o Zakonu o eksproprijaciji i sada ću nešto reći o Zakonu o referendumu tj. o neophodnosti baš ovakve formulacije kakva stoji. Naime, prethodni zakon je donet 1994. godine i po njemu je potvrđen Ustav iz 2006. godine i svi znamo da glasanje trajalo dva dana, 28. i 29. oktobra 2006. godine, da su svi mediji bili u funkciji pozivanja građana da izađu i podrže Ustav, da su sve poznate javne ličnosti angažovane da se obrate građanima i da ih pozovu i da nakon ta dva dana ukupna izlaznost bila 55%, a samo 53% ukupno upisanih birača je podržala Ustav. Znači, za 3% smo uspeli da prebacimo cenzus i nigde više u svetu se taj uslov cenzusa od 50% upisanih birača ne traži i ne poštuje jer je uglavnom izlaznost birača u određenim slučajevima jako mala i pravilo je da većina koja izađe na određeni referendum ili izbore odlčuje o tome šta će se

kroz izmene zakona, nego su to ostavili nama, a sada to isto kritikuju, osporavaju, pljuju itd. Venecijanska komisija je u više navrata, pa i preporukama iz 2020. nedavnim preporukama, podržala ovakav tekst izmena i dopuna Zakona o referendumi ističući da pravo apstinenata ne može biti veće od prava onih koji izađu da se o nečemu izjasne.Prema tome, gospodo, ako niste zainteresovani da učestvujete u nečemu, ako ćete ostati kući, ako imate preča posla, pustite one ljude koji izlaze da se izjasne, da o nečemu odluče. U protivnom ni o jednom pitanju ne možemo doneti odluku

ne odlučuje se samo referendumom, referendumom se potvrđuje Ustav, odnosno promene Ustava, odnosno neki zakon, pre toga Narodna skupština preko narodnih poslanika koji takođe imaju legitimitet, jer su građani i njima delegirali određeni legitimitet, donose promene Ustava, donose promene zakona koje se potvrđuju na samom referendumu.Ja zaista moram da se osvrnem na događaje iz subote i neko moje razmišljanje je sledeće, kada neko ima podršku velikog broja građana, on organizuje protest ispred određenih institucija, na određenom trgu, na određenoj javnoj površini, jer njih ima dovoljno da vlast tu poruku vidi i čuje. Kada ih ima nešto manje oni krenu u neku šetnju, naprave neku kolonu koja se razvuče da to izgleda onako veće nego što jeste, ali kada ih ima jako malo oni žele da skrenu pažnju tako što će napraviti nešto što će svima skrenuti pažnju. I ovo blokiranje saobraćajnice je upravo to, jedan mali broj ljudi odlučio se da blokira saobraćajnice kako bi time skrenuo pažnju učesnika u saobraćaju i medija i celokupne javnosti na sebe. Što je najpodmukliji i prljaviji, oni su uradili to onoga dana kada SNS obeležava 13 godina postojanja i ima svoju izbornu Skupštinu.Ja sam duboko ubeđen da je cilj ovih protesta, odnosno blokade saobraćaja u subotu bio izazivanje nereda, jer očekivalo se da ljudi koji putuju autobusima za Beograd, da se sukobe sa onima koji su na barikadama. Podsetite se, nedavno je Marinika Tepić u Cavtatu najavila građanski rat u Srbiji. Nedavno je ona o tome govorila i oni o tome vrlo često govore, oni pokušavaju da isprovociraju sukobe, jer u građanskim sukobima vide svoju šansu. Dobro je što se policija korektno ponela i što je pokušavala da u jednoj takvoj situaciji smiri tenzije.Apsolutno ne mogu da razumem jedan protest koji se desio ovih dana, a kaže se za čistiji vazduh u Beogradu i uopšte je ekologija tema ovih tzv. protesta, ali protesti za čistiji vazduh apsolutno nemaju bilo kakvog smisla.Agencija za zaštitu životne sredine od 2010. godine meri stanje vazduha u pojedinim gradovima u Srbiji, naravno, ta mreža mernih stanica je sve veća, mreža je u određenim gradovima sve gušća i rezultati su sve relevantniji. Ali, šta je bilo pre 2010. godine? Pa, vazduh je bio zagađeniji nego danas. Pa, 2011, 2012. godine, on je bio takođe zagađeniji nego danas.Znate, pre 2010. godine, ništa nismo merili, nemamo rezultate i onda to je kao u redu, sada kada merimo, ne valja i neko je za to kriv. Pa, odgovornost je višedecenijska, nije odgovornost ni od juče, ni od prekjuče, ni od pre desetak godina. Znate, to vam je kao sa testovima za koronu, tamo gde se svi sumnjivi testiraju, tamo ima mnogo novootkrivenih slučajeva. U zemljama u kojima nema testova, imali ste podatke nule ili neke normalne male brojke zato što se to i ne kontroliše, e tako i sa merenjem zagađenosti vazduha.Osim toga, tu postoji još jedan problem, mreža tih stanica nije dovoljno optimalna, one su uglavnom postavljene pored najvećih emitera zagađenja i ti podaci ne važe za čitav grad. Podaci iz ulica Kneza Miloša ne mogu da se primene na čitav Beograd itd, zato zato što ta mapa zagađenosti zavisi od mikrolokacije i uglavnom se ti podaci zloupotrebljavaju medijski i u kampanji i protiv sadašnje vlasti.Mogu da kažem da se zagađenje vazduha u Srbiji i u gradovima dešava uglavnom zimi i to zbog tog individualnih ložišta tj. zagrevanja građana, oni zagrevaju svoje kuće i stanove na ugalj, na drva, na lož ulje, osim onih koji su priključeni na sistem gradske toplane i mi smo u poslednjih desetak godina sve velike toplane u Srbiji u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu preveli na gas. Sto posto kapaciteta u Novom Sadu, 97% u Beogradu, 97% u Nišu, funkcionišu na prirodni gas.Znači, ne postoji odgovornost države i javnog sektora za zagađenje vazduha u oblasti zagrevanja stanovništva, već odgovornost pojedinaca koji imaju individualna ložišta na fosilna fosilna goriva. Naravno da planom toplifikacije koji mora da postoji za svaki grad i planom gasifikacije će to u budućnosti da se reši, a tamo gde ta dva plana ne dotiču, ne dopiru nekim subvencijama tipa prelaska na pelet ili korišćenje obnovljivih izvora energija lokalne samouprave i ministarstva će preko Uprave za energetsku efikasnost da stimulišu građane da to čine. Uostalom u budžetu koji smo usvojili, usvojen je i plan da se uzme kredit od 50 miliona evra za energetsku efikasnost građana, odnosno za podsticaje u toj oblasti.Moram oblasti.Moram da je Srbija usvojila nacionalni plan smanjenja emisija štetnih materija, od 2020. do 2027. godine i na kraju 2027. godine po tom planu emisija štetnih gasova treba da se svede na na granične vrednosti koje je propisala EU. Mi to uveliko radimo, 2019. godine je objavljen tender i već se radi postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u TENT-u A.

Tesla" ugrađeni su električni filteri koji redukuju emisiju PM čestica, PM 10, PM 2,5, kao i filteri koji odstranjuju azot oksid.U

država radi i uradiće sve što je do nje na smanjenju emisije štetnih gasova i materija, ali nešto od toga je i na građanima.Uzeću za primer saobraćaj. Po podacima koje sam još u Nišu gledao kao neko ko se u gradskom veću bavio time, u porastu je zagađenje vazduha od saobraćaja, tj. od strane automobila, zato što je automobila u Srbiji sve više. Kada je predloženo da se podigne standard za uvoz automobila, kakav je u drugim zemljama, većina javnosti se uskomešala i usprotivila. Znači, mi sa jedne strane hoćemo, ti isti građani, jeftine automobile, stare i po 20 godina, koje možemo da uvezemo iz EU po standardu euro 3. Nećemo euro 4 i euro 5 iz 2005. godine, kakav je u susednim zemljama, a ti automobili dva puta više zagađuju nego oni po

moram da kažem da se mnogo ulaže i u gasifikaciju. Mi smo predvideli garancije, 180 miliona "Srbijagasu" za transportnu gasovodnu mrežu u sledećoj godini, odnosno narednih godina. Već smo usvojili neke kredite za gasifikaciju Borskog, Kolubarskog i Pčinjskog okruga. U 2020. godini, pošto koristim zvanične podatke, distributivna mreža je proširena 600 sa 20.000, na 20.600 kilometara. Dobili smo 10.000 novopriključenih domaćinstava u 2020. godini. Osam toplana je prešlo na prirodni gas, a postoje planovi da i ostale toplane u Kragujevcu, Kruševcu, Boru, Valjevu, itd. pređu na prirodni gas.Ukupna potrošnja gasa u Srbiji u 2020. godini je bila 7% veća nego u prethodnoj godini, 19% u domaćinstvima, 2% u industriji i 6% u toplanama. Sve su to podaci koji govore u prilog one rečenice koju je izjavio predsednik Vučić kada je u gospođincima na Novu Godinu puštao u rad Južni tok ili proglasio završetak radova na Balkanskom toku, rečenicom da je naš cilj da gasifikujemo sve gradove, sva mesta i na taj način će vazduh u Srbiji biti čistiji. Tako da ova priča o ekologiji, a posebno o zagađenosti vazduha je jedna prazna priča. Vazduh je nekad bio zagađeniji, ali jednostavno to se tada nije merilo.Živela Srbija, živeli svi Srbi gde god da žive. Hvala, gospodine Banđur.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, neko ko nije iskoristio svoje pravo?

smrti kolege Mrkonjića, čoveku koji je bio zajedno sa nama ovde, koji je svima nama davao poštovanje, bio je sa nama zajedno i stvarno je bio čovek za svakog. Veliki gubitak, kao prvo za porodicu, za struku, a i veliki gubitak za SPS, za stranku za koju je živeo.Ja bih sada i kao čovek ovde i kao poslanik u Skupštini rekao samo nekoliko stvari vezano za ovaj Predlog zakona za izbor ovih naših ljudi koji će sada biti u RIK-u gde je ovo još ovo još jedan pošten potez svih nas da se obezbede mesta za one koji to nisu zaslužili, za one koji nisu bili na izborima, ali na ovaj način oni imaju mogućnost da u narednom periodu mogu da učestvuju i da normalno, ukoliko imaju podršku naroda uđu ovde u Skupštinu da zajedno sa nama radimo za dobrobit svakog čoveka u zemlji Srbiji.Ja predsednik Ujedinjene seljačke stranke, kao narodni poslanik podržati sve ove predloge zato što je to dobro. Na ovaj način se pokazuje ko je pošten, ko je dobar, jer samo na ovaj način ima se mogućnost da se pokaže veličina onog što mi radimo.Hvala još jednom. Ja ću glasati za predloge kandidata. Hvala svima.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak 29. novembar 2021. godine sa početkom u 18 časova i pet minuta, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini i pozivam sve narodne poslanike da uđu u veliku salu.